Tere hommikust, head kolleegid! Alustame oma selle aasta 3. töönädala neljapäevast istungit. Kõigepealt on võimalus üle anda eelnõusid ja arupärimisi. Urmas Reinsalu, palun!

valitsuse esitatud rikkumisest teavitamise seaduse kohta, mis näeb ette totaalse anonüümse pealekaebamissüsteemi rajamise Eestis.

kaebusi menetlema, määratletud kirikute, koguduste, ajalehtede, lasteaedade, koolide, ülikoolide, sõjaväeosade, parlamendi, kohtute, mittetulundusühingute ja Kaitseliidu puhul eraldi võetuna. Me palume proua peaministril anda selle kohta ülevaade.Meid ülevaade.Meid huvitab väga – rahvas peab teadma oma kangelasi –, kes selle eelnõu kooskõlastusmenetluses andis Riigikogu nõusoleku selle kohta, et anonüümne koputamissüsteem seatakse sisse ka Eesti parlamendis, muu hulgas sätestades, et info kogumine on seaduse järgi õigustatud, seega parlamendiliikmetel on võimalik koguda paberil informatsiooni, hakata lindistama informatsiooni ja seejärel seda edastama vastavale eriosakonnale, kes parlamendis kindlaks määratakse. On märkimisväärselt huvitav innovatsioon keset julgeolekukriisi, et me valitsuse aastasel sünnipäeval, tegeleme sellise kõikehõlmava projektiga. Nii et me ootame proua peaministrilt vastuseid.Kui selles

Kas selline arupärimine on ikkagi kooskõlas meie kodu‑ ja töökorra seadusega või peaksid arupärimised siiski olema kuidagi faktipõhised? Ma nüüd loen ette sellest spikrist, mis mul on: juhatus otsustab arupärimise edasise menetlemise vastavalt kodu- ja töökorra seadusele. Aga üldiselt,

kindlasti ei ole meie jaoks vastuvõetavad. Tegemist on kahtlemata düstoopia ehitamisega sellises käsitluses. Tulevikus on muidugi härra Kaljulaiul mugavam, saab anonüümselt kaebusi esitada. (Naer saalis.) Ei peagi vaeva nägema istungi juhataja kiusamisega.Aga minu meelest on kõige

eelnõusid ja kahtlemata see eilne koputamise eelnõu ongi õudusunenägu. See on ju täiesti košmaarne, valitsuse tahe viia meid tagasi stalinliku

Ma saan aru, et kõikidel on neljapäeva hommikul hirmus soov ennast välja elada, aga, head kolleegid, lõpetame selle jama ära. Tegelikult ka. Me teeme siin tööd ja see, kui meist kellelgi on soov anda üle eelnõusid või arupärimisi, on igati korrektne. Ma arvan, et sellesse raami peakski jääma.Lihtsalt palve istungi juhatajale: tegelikult ka, ärme alusta siin poliitilise debati laata protseduuriliste küsimuste raames. Protseduurilised küsimused on istungi läbiviimise korra kohta. Ja see jutt,

Aga senimaani, head kolleegid, ma tõesti kutsun teid üles: ärge kuritarvitage seda võimalust, mis on antud. Ma saan aru, Reinsalul on hirmus soov kogu aeg seda kuritarvitada. Aga palun ära tee seda sina ja ärge tehke ka kõik teised. See on ebaviisakas kõikide teiste Riigikogu liikmete suhtes. Aitäh! Vastab tõele, et see oli selgitus protseduuriliste kohta, aga ta ei olnud protseduuriline küsimus. Mul on sama soov, ma ühinen Hanno Pevkuri üleskutsega. Me ei ole veel istungi rakendamiseni jõudnud, ärme nüüd hakka siin poliitilist debatti pidama protseduuriliste küsimuste nime all. Tõesti, kui ei ole protseduuriline, siis ma ei lase küsimust lõpuni küsida. Kalle Grünthal, palun! Tänan! Tegelikult Hanno Pevkur rääkis absoluutselt õigust ja ma tuletan meelde, et selle

See ei olnud protseduuriline. Urmas Reinsalu, palun! Jääme protseduuriliste juurde. Jaa. Palun nimetage need juhatuse liikmed, kes tegelikult võtsid koputamise jampsi parlamendi menetlusse. Kas tõesti juhatus võttis ühehäälselt sellise hullumeelsuse, mis on vastuolus Eesti põhiseaduse vaimuga, parlamendi menetlusse? Me võitleme selle seaduse vastu kõikide vahenditega. Suud kinni toppida ei õnnestu. Juhatus võttis menetlusse eelnõu, konsensuslikult, jah, meie kõik kolmekesi. Ega meil muud üle ei jää. Kui me saame valitsuselt algatatud eelnõu, siis me saadame selle komisjoni. Komisjon menetles seda. Eile me käisime selle ilusti läbi, mismoodi komisjonis hääletati esimese lugemise asjus. Ja see on tavaline menetlus. Kui tal on põhiseaduse riive või põhiseadusega vastuolu, siis ka selleks on meil olemas menetluslikud

Minu meelest meil nädala menüü ehk Riigikogu päevakord läks eile siin kõvasti üle südaöö. Nii et ma ei arva, et meil on vähe tööd. Henn Põlluaas, kas eelnõu või arupärimine? Ei? Läks nupp kogemata ... Okei, võta maha. Siis on niimoodi, et olen juhatuse nimel vastu võtnud ühe arupärimise ja me menetleme seda vastavalt meie kodu‑ ja töökorra seadusele. Teeme nüüd kohaloleku kontrolli.

registreerus 61 Riigikogu saadikut. Täna on meil päevakorras üks päevakorrapunkt, Vabariigi Valitsuse algatatud riikliku pensionikindlustuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu numbriga 475, tegemist on teise lugemisega. Selle menetlemiseks kutsun siia sotsiaalkomisjoni liikme Õnne Pillaku. Palun! Aitäh, hea istungi juhataja! Lugupeetud Riigikogu liikmed! Annan ülevaate seaduseelnõu 475 menetluse kohta esimese ja teise lugemise vahel sotsiaalkomisjonis. Meeldetuletuseks. Kuna me arutasime seda eelnõu eelmise aasta novembrikuus, siis on muudatused algatatud seaduse rakendamise praktikas tõstatunud probleemide lahendamiseks. Lisaks nähakse eelnõuga ette septembrikuus toitjakaotuspensioni maksmise jätkamist 18–20-aastastele õppuritele, olenemata sellest, kas nende andmed on juba Eesti Hariduse Infosüsteemi kantud või mitte.

Samuti nähakse ette, et juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmeks oleku aega arvestatakse pensioniõigusliku staaži hulka, kui sel perioodil maksti sotsiaalmaksu. Kogumispensionide seaduse muudatuse kohaselt võib pensionile läinud puuduva töövõimetusega isik hakata uuesti teises sambas raha koguma või pensioni saamise peatada,

Samuti ei olnud täiendavaid ettepanekuid Eesti Pensionäride Ühenduste Liidul, Eesti Puuetega Inimeste Kojal, pangaliidul ega Eesti Kindlustusseltside Liidul, kelle poole komisjon arvamuse küsimiseks pöördus. Sotsiaalkomisjonis me arutasime seda eelnõu peale esimest lugemist kolmel korral: 10., 17. ja 24. jaanuaril. 10. jaanuaril me vaatasime veel eelnõu sisulisele poolele otsa ja komisjon oli koos Sotsiaalministeeriumi ametnikega ette valmistanud mõned muudatusettepanekud. Need olid pigem tehnilist laadi ja nende vajaduse tingis see, et oleks tagatud parem õigusselgus. 17. jaanuaril me neid muudatusettepanekuid hääletasime ning tegime ka esmased menetluslikud otsused. Kuid 20. jaanuaril pöördus sotsiaalkaitseminister sotsiaalkomisjoni poole kirjaga, milles palus esimesel võimaluse korral menetleda tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja täitemenetluse seadustiku rakendamise seaduse ning tööturuteenuste ja -toetuste seaduse muudatusi. Kirjas esitati ettepanekud, mida ma mõne aja pärast muudatusettepanekute juures tutvustan natuke pikemalt. Nende ettepanekute arutelu toimus 24. jaanuaril sotsiaalkomisjonis. Istungil osalesid peale sotsiaalkaitseministri veel Sotsiaalministeeriumi, Justiitsministeeriumi, Eesti Linnade ja Valdade Liidu ning Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja esindajad. Sotsiaalkomisjoni esinaine Siret Kotka juhtis muudatusettepanekute juures tähelepanu sellele, et kui sotsiaalkomisjon kiidab need ettepanekud heaks, siis tuleb meil eelnõu teine lugemine katkestada, et fraktsioonid saaksid veel ettepanekutega tutvuda ja soovi korral esitada oma muudatusettepanekuid. Nüüd muudatusettepanekutest.

ettepanekud, mis puudutavad energiahinna tõusu leevenduse meetmetena makstavaid toetusi. Hästi lihtsalt öeldes näeb esimene

Sotsiaalkomisjoni liikmed nõustusid sotsiaalkaitseministri kirjas tehtud ettepanekutega, sest erakorraline ja sihtotstarbeline energiatoetus peab jõudma abivajajateni, kattes energiahinna tõusu,

Piltlikult öeldes oleks see tähendanud seda, et kui näiteks noor läheb õppima välismaale märtsis ja ta vajalikud dokumendid siin esitab mais, siis seda vahepealset aega, mis jääb märtsi ja mai vahele, ei oleks talle toitjakaotuspensioni makstud, ka tagasiulatuvalt mitte. Sotsiaalkomisjonis me muidugi sellise asjaga nõus ei saanud olla. Nüüd see muudatusettepanek nr 5, mis sai

Lõpetuseks komisjoni tehtud menetluslikud otsused. Sotsiaalkomisjon otsustas 17. jaanuaril teha ettepaneku võtta eelnõu täiskogu päevakorda k.a 26. jaanuaril ja teine lugemine lõpetada.

sotsiaalkomisjon otsustas teha täiskogule ettepaneku eelnõu teine lugemine katkestada, määrata muudatusettepanekute tähtajaks 31. jaanuar ja kui teine lugemine täna katkestatakse, jätkata teist lugemist Riigikogu täiskogus 7. veebruaril. Kõik need otsused komisjonis olid konsensuslikud.

Aitäh, lugupeetud küsimuse küsija! Kõigepealt, ma soovitan pisut optimistlikumaid meeleolusid ja mitte nii kuri olla, sellepärast et see ei mõju vaimsele tervisele hästi. Aga ma võin kinnitada, et jokutamist ei ole olnud. Sellepärast, et leida eelnõu, kuhu need vajalikud muudatused teha – seal ma ise ka püüdsin väga hoolega seda eelnõu leida, et saaks võimalikult kiiresti kiiresti vajalikud muudatused vastu võetud. Esimesel võimalusel need ettepanekud Riigikogule saadeti, esimesel võimalusel sotsiaalkomisjon arutas neid ja

vaimsele tervisele. Veel kord: minister ei ole jokutanud. Esimesel võimalusel need muudatusettepanekud Riigikogule saadeti ja nüüd me neid siin ka arutame. Aitäh! Aivar Kokk, palun!

See on jokutamine. Ma olen juhtinud nelja komisjoni siin Riigikogus ja samasuguse olukorra me oleme lahendanud ära ühe nädalaga, me ei räägi

Aitäh selle tähelepanu juhtimise eest! Aga veel kord: sotsiaalkomisjon sai ettepanekud 20. jaanuaril. Esimesel võimalusel me neid arutasime ja kohe esimesel võimalusel on need ka siia täiskogu saali saadetud. Aitäh

Kuhu me tahame sellise koputamissüsteemiga, lugupeetav sotsiaalkomisjoni esindaja, välja jõuda? Palun andke oma hinnang ka selle eelnõu moraalsele perspektiivile. Aitäh! Aitäh selle küsimuse eest! See nüüd kuidagi kõnealust eelnõu ei puuduta ja seetõttu ma siin ka hinnanguid ei anna. Ma olen konkreetse eelnõu juhtivkomisjoni ettekandja ning komisjon ei ole teie püstitatud küsimust arutanud. Aitäh

et maksmist jätkatakse peatamise päevast pärast kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis avalduse saamist. Aga võib-olla te avate natukene, miks üldse see peatamine aset leiab. Mis on selle peatamise mõte?

Mihhail Lotman, palun! Aitäh! Ma jätkan seda küsimust, mille esitas Urmas Reinsalu. Mulle siiski tundub, et need kaks asja on omavahel seotud. Siin osal kolleegidel tekkis arvamus, et minister jokutas. Kas meil on juba selline telefon sisse seatud, kus saab esitada vihje, et minister jokutab?

Kalle Grünthal, palun!

Ja kuidas makstakse see raha tagasi inimestele, kellelt täitur on juba raha ära võtnud? Aitäh selle küsimuse eest! Seda me rääkisime ka komisjonis. Oli eraldi küsimus, kui palju siis neid inimesi on, kellel see toetus on juba varasemate võlgade katteks läinud. Ja ma kohe vaatan.

Ilmselge, et need asjad käivad automaatselt, kiiresti ja võib-olla ei pruugita isegi teada anda sellest. Küsimus on selles, mida peab inimene tegema, kui see toiming ja protsess on ikkagi käiku läinud. Kuidas siis makstakse see raha tagasi? Nii või

ja üldse kuidagi ei pisenda seda. Kuna mul ei ole siin praegu teile head vastust anda, siis ütlen, et teisipäeval ma kindlasti võtan selle mure komisjoni kaasa ja me arutame veel seda. Aitäh! Suur tänu! Küsimusi rohkem ei ole. Nüüd me saame läbirääkimiste juurde minna. Läbirääkimiste soovi on avaldanud Aivar Kokk. Hea juhataja! Austatud kolleegid! Energiahüvitise arestimise võimalust oleks valitsus pidanud ette nägema. Justiitsminister Maris Lauri selgitus, et on tekkinud olukord, kus kohtutäiturid võivad arestida erakorralise energiahüvitise summad, aga koalitsioon ei saanud seda ette näha, et selline vajadus võib kunagi tekkida, on pehmelt öeldes masendav. Sisuliselt on tekkinud olukord, kus võlgnikud jäävad valitsuse tööõnnetuse tõttu varasemast veelgi rohkem võlgu.Kui võtta Julianus Inkasso 2021. aasta ülevaade, Eestis on teada vähemalt 235 000 maksehäire olemasolu, eraisikutel. Maksehäiretega isikute hulka hinnati 91 000-le. See on arvestatav hulk.

vanemahüvitist ega ka puudetoetust. Kui me lõime – minu algatusel – üksi elava pensionäri toetuse, siis hoolitsesime ka selle eest, et see läheks pensionäride heaolu parandamisele ning seaduses nähtaks ette vajalikud erandid. Endine rahandusminister ja kauaaegne rahanduskomisjoni liige Maris Lauri võiks selliste asjadega juba kursis olla. Nüüd aga tuleb välja, et energiahüvitise ettevalmistamisel jäeti oluline detail kahe silma vahele ning minister ei ole valmis selle eest isegi vabandama, vaid väidab, et tekkinud olukorda ei olnud võimalik ette näha. Hinnašokk ja röögatud energiaarved on jõudnud tuhandete inimesteni.

Nimelt ei ole inimestel võimalik energiaarveid lihtsalt tasumata jätta. Mittemaksmine tähendab viiviseid, mis aasta peale annavad kiirlaenufirmadega võrdväärse intressi. Seega jäävad võlgnikud veel suurematesse võlgadesse. Kuna selle toetuse eesmärk on energiakriisi mõjude leevendamine, siis peaks inimestel olema võimalik seda selleks ka kasutada, mitte et see summa arestitakse teistel eesmärkidel. Ma usun, et enamik inimesi soovib oma võlgadest vabaneda. Me oleme juba teist aastat koroonakriisis ja nüüd ka energiakriisis. Sellega peab arvestama ning valitsuse möödalasud ei tohi inimeste olukorda hullemaks muuta. Koalitsioon peaks aru pähe võtma. Praegune bürokraatlik, inimesi ringijooksutav ja ebaõiglane meede ei lahenda olukorda. Selle asemel vajame elektrituru reformi, energia käibemaksu alandamist ning meetmeid gaasihindade kontrolli alla saamiseks. Justiitsministrilt ootaks aga vabandust, mitte eneseõigustust. Ma olen ise ka olnud sotsiaalkomisjoni esimees. Ma tean, kui kiiresti on võimalik sotsiaalkomisjonis asju ajada. Siin saaliski istub üks sotsiaalkomisjoni ametnik, kes alati südamega, kas või öötundidel teeb valmis eelnõu ja parandused, kui vaja on. Tuleb lihtsalt julgeda küsida oma inimeste käest abi. Juba kaks nädalat tagasi teadsime, et olukord on kriitiline.

Eesti inimene ei lähe tihti armuande küsima. Teades, et see nagunii läheb kuhugile mujale, võlgade katteks, ta võib-olla ootab ja loodab. Eriti loodab ta seda peale seda, mis ma 14. jaanuaril Postimehe ajakirjanikule vastasin, et tegelikult on sellised apsud võimalik siin saalis ära parandada paari nädalaga.Nüüd on kaks nädalat möödas. Nüüd tuleb vaba nädal.

Urmas Reinsalu, palun! Õnne, kas sa tahad repliiki? Ootame siis, Urmas, enne Õnne saab repliigi. Palun, Õnne Pillak! Ma lihtsalt täpsustan eelmise sõnavõtu juurde: ma ütlesin, et muudatusettepanekute tähtaeg on 31. jaanuar, ja tõin ka välja, et sotsiaalkomisjon koguneb teisipäeval.

Eesti parlamentaarses kultuuris kõikide aegade kõige rumalam ja lubamatum seadus, nii moraalses kui ka õigusriigi hoidmise perspektiivis. Ma kutsun üles kõiki parlamendiliikmeid kõikide vahenditega võitlema ja pidama kõikides seadustes kõnesid selle kohta, kui moraalitu, kohatu ja tarbetu on see üleriigilise koputamissüsteemi loomine. Sest vaadake,

oma määramatuses ja muutub äärmiselt riskantseks just nimelt moraalses perspektiivis, ka inimestes selliste kirgede esiletoomisel ja motiveerimisel anonüümsete pealekaebustena, mida tegelikult normaalses mis peab rajanema usaldusele ja inimeste koostööle, ei tohi olla. Meil on olemas õiguskaitseasutused, kes peavad tegelema kuriteo ennetusega ja kuriteo tõkestamisega. Nüüd on meil aga selline olukord. Panete tähele selle seaduse orwellilikku formuleeringut "anonüümsed pealekaebamised seaduserikkumise suhtes, mis võib väljenduda tegevuses või tegevusetuses"? See käib kõikide seaduste kohta. Eestis on üle 400 seaduse. Ja panete veel tähele, anonüümsed pealekaebused on selle seaduse järgi lubatud ka siis, kui tegemist ei ole seaduserikkumisega, vaid – tsiteerin – "kus on tegemist

aga kelle tegevus või tegevusetus on vastuolus õigusnormi eesmärgiga. Panete tähele? Hakatakse hindama mõtteroima – seda, et tegevus või tegevusetus on seaduslik, aga intentsioon ehk kavatsus on vastuolus õigusnormi eesmärgiga. See süsteem on kõikehõlmav oma totaalsuses, ta hakkab hõlmama kõiki töötajaid. Ja suuremates organisatsioonides hakkab tekkima ju koguarvult sadades spetsiaalseid ametiisikuid, kelle vastutus on neid anonüümseid kaebusi menetleda. Panete tähele, milline orwellilik või meile minevikust tuntav võim tekib nende inimeste kätte? Kaebused laekuvad, ja siis see isik hakkab otsustama, mida kaebusega teha. Kas pöörduda pädeva asutuse poole? Ja panete jälle tähele orwellilikku umbisikulisust? Pädevat asutust seaduses ei ole nimetatud, pädevaid asutusi hakatakse praktikas koondama, on see Kaitsepolitseiamet, on see mõni ministeerium, on see mingisugune muu järelevalveasutus või lausa, nagu seaduses on kirjas, Euroopa Liidu institutsioonid. Ja siis on tegelikult sellel isikul, nii nagu Solženitsõn on "Gulagi arhipelaagis" anonüümseid pealekaebamise iseloomustanud, X-kiired – kiired, mis tabavad alati. Pealekaebaja jääb anonüümseks, pealekaevatav on kaitsetu, aga isikul, kes selles ametis on, n-ö eriosakonna õigustes, on absoluutne võim otsustada, mida nende kaebustega teha – kas reageerida signaalile, pöördudes pädeva asutuse poole, hinnata-menetleda seda ise või vaikida maha? Ja kõige jultunum minu meelest on, et see süsteem nähakse ette rakendamiseks ka kõigis põhiseaduslikes institutsioonides, näiteks Riigikohtus. Nii et meil on olukord, kus tekib mehhanism, menetluskord riigikohtunike peale anonüümsete kaebuste tekitamiseks ja hindamiseks. Ma ei hakka kõnelemagi sellest groteskist, et me oleme Eesti parlamentaarse riigi tasemel jõudnud olukorda, kus nimetatakse eraldi ametiisik Riigikokku, kus ta hakkab tegema tegelikult kaebuste süsteemi parlamendis. Veel kord rõhutan: kõikide tegevuste või tegevusetuste peale, mis puudutavad seaduserikkumisi või seaduspärast käitumist, mis on – ja ma kordan tsitaati – "vastuolus õigusnormi eesmärgiga". tuletan veel meelde seda, et selles seaduses on ette nähtud põhimõte, et lubatud on ka koguda informatsiooni ja andmeid anonüümse kaebuse esitamiseks, juhul kui tegemist ei ole eraldi õigusrikkumisega. See tähendab, et tegelikult lindistused, materjalide kogumine, kõik see muutub ka orgaaniliseks osaks selles kultuuris. Me teame, et kõikides inimestes võitlevad kõik erinevad iseloomuomadused, tunded, ja kõigis inimestes on ka oma alatu aspekt sees. Ühiskondlikud olud seda alatuse esilekerkimist kas soodustavad või tasalülitavad. Minu meelest on selle eelnõu puhul kõige suurem ja traagilisem moment, see hakkab tegelikult ühiskonnas kultiveerima ulatuslikult alatust ja neid instinkte soodustama. Seda kõike, mis muutub eriti orwellilikuks, tehakse ju näiliselt õiguskorra ja õigusstabiilsuse huvides. Meil on tagatud kõik, signaalid tulevad, sõjaväeosas on vastav isik, Kaitseliidu üksuses on vastav isik, esitage anonüümseid kaebusi, kaebaja jääb anonüümseks, laevade peal, laevade meeskondades. Aga see kõik on meile ju tuttav minevikust. Nüüd asetatakse see meile plärtsti lauale, külma rahuga, ametisoleva valitsuse aastapäeval, keset julgeolekukriisi, keset suuri praktilisi probleeme, millega Eesti rahvas silmitsi seisab, ja öeldakse: "Nüüd on see asi: me hakkame kehtestama seda uut

Ma tuletan meelde, et moraalses perspektiivis on eriti küüniline, et näiteks kohustatakse ka kirikuorganisatsioone selliseid isikuid ja kanaleid looma. Minu mälu järgi vähemalt formaalselt ei olnud selliseid institutsioone lisandusena olemas luteriusu kirikus isegi mitte nõukogude ajal. Oli küll usuasjade volinik, kes kantseldas kirikuorganisatsioone ja tegeles nende tasalülitamisega, aga ei olnud formaalset kohustust kirikuorganisatsioonidel endil selliseid skeeme teha ega ametiisikud määrata. Nemad hakkavad siis kaebusi kirjutama – kelle peale? Vaimulike peale, kiriku töötajate peale. Koolides-ülikoolides ka. See on siis see sõnum, mida me anname edasi oma rahvale, oma kasvavale põlvkonnale. Häbi! Häbi! Parlament peab minema võitlusse ja me peame seda võitlust pidama nii kaua, kuni see vastane selle moraalitu perspektiiviga on tagasi löödud. Ja kui vaja, tuleb avaldada ka umbusaldust. Aitäh!

peaksime tõusma tagajalgadele. See tähendab seda, et meil on ka esijalad. Aga kui meil on esijalad, siis me oleme loomad. Kellele ma võiksin esitada kaebuse kolleeg Reinsalu peale, et ta meid nii sügavalt alandab? Mind isiklikult ja professor Lotmanit ka. Hea me oleme praegu läbirääkimistel. Sul on võimalik teha repliik, sul on võimalik pidada kõne. Mina ei piira. Ma ei pea võimalikuks öelda saadikutele ette, mis on küsimuse või vastuse sisu või kõne sisu. Minu meelest on võimatu, et me seda teeksime.

Henn Põlluaas, palun! Aitäh! Me nägime siin eile tõepoolest sellist õigusloome triumfi selle kõige negatiivsemas väljendusvormis. Nüüd ma tahaksingi

Kas juhatus on arutanud seda, et kas me valime enda seast, nii nagu Riigikogu esimehe valime, koputamisvoliniku, või siis saab selleks automaatselt Riigikogu esimees või määrab juhatus selle ise? Kuidas me siis tulevikus edasi saame minna? Sest täna meil vaatamata valitsuse suurele ja heale tahtele seda võimalust ju ei ole. Kellele, kuhu ja millal me koputada saame siis ometigi? Kas juhatus on arutanud seda probleemi? Jaa, näe, juhatajal on siin haamer ja koputame kogu aeg. Aga mitte sedasama asja.

Aga nii nagu maailmas ikka, on olemas must ja valge, öö ja päev. Nii on ka selle kulla puudutamisega. Ma võin julgelt väita, et kõik, mida praeguse valitsuse, Reformierakonna ja Keskerakonna valitsuse käsi puudutab, ei muutu mitte kullaks, vaid mullaks ehk põrmuks. Järjekordne näide on täna siin saalis. Valitsus tuleb välja eelnõuga, mille järgi kohtutäituritel keelatakse võtta ära energiatoetusi nendelt inimestelt, kes on sattunud võlgadesse ja on seotud täitemenetlusega. Rahumeeli tuleb see eelnõu siia saali ja alles saalis ja sotsiaalkomisjonis ühel hetkel avastatakse, et aga mis siis saab, kui see raha on juba ära võetud ja see ei ole ka õiglane ega eesmärgipärane, mille pärast neid toetusi maksti. Siis üritatakse eriliste keerdkäikudega see asi tagasi suunata, et oma vigu parandada. Õnne Pillak ütles minu küsimusele, mis saab nendest inimestest, kes on juba sattunud sellesse täiturite veskisse ja kelle raha on läinud, Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja andmetel selliseid inimesi ei ole. Mina ütlen jälle, et neid inimesi on palju, sest ega nad muidu mulle ei kirjutaks.

võimalikke õiguslikke tagajärgi. Minu küsimusele, mis saab nendest inimestest, kellelt raha on ära võetud energiatoetuse näol, tegelikult hetkel veel lahendust ei ole. Aga neid inimesi on palju. Nii palju, kui on olemas täitemenetlusi, on kohtutäiturid nagu kaarnakari seal kallal, et saada kätte see raha, millest saavad muidugi ka nemad oma tasu. See ei ole inimlik, see ei ole õigusriigile kohane.

mida oleks olnud võimalik vältida, kui oleks mõeldud Eesti rahvale. Või CO2kvootidest loobumine, elektri hinna monopoliseerimine ehk hinnalae kehtestamine. Võimalusi on veel teisigi. Seda ei tehtud. Minnakse kaasa üleeuroopalise suundumusega, et energia on äkki kadumas. Ka praegune hetk, mida siin täna on juba puudutatud, kulmineerus eile, kui

Absurditeater! Kuhu me oleme jõudnud? Ilmselgelt on Euroopa Liidu ... Euroopa Liidu ..., kes ihuvad hammast meie maavaradele, loodusele, võtnud eeskujuks stalinistlikud meetodid, kus inimeste lõhestamiseks tahetakse luua pealekaebamise süsteem. See ei lähe läbi! Ja kui vaja, siis me hakkame jõuga vastu. Asi on läinud nii kaugele. Mis kõige hullem, Reformierakonna minister tuleb ja valetab Riigikogu liikmetele siitsamast puldist. Ja meie peame tema juttu uskuma! Vaatasime täna hommikul televiisorist reitingute tabelit. Reformierakond, kes

soovinud, et igal juhul võetaks kasutusele keskmaa õhutõrje. Kus sa sellega! Ei sobi siia. Nüüd antakse ära õlalkantavad tankitõrjesüsteemid Javelin. Viimased uudised räägivad ajakirjanduses sellest, et ka haubitsad on minemas sama teed, kuhu Javelinid, ehk Ukrainasse. Mida Reformierakond tahab teha? Ilmselgelt on suund sellele, et muuta Eesti Euroopa Euroopa Liidu föderaalosaks, kus meil ei ole enam mingit sõnaõigust. Sest vaadates praegust Euroopa Liidu direktiivide pealetungi, on suundumus sellele kaljukindel. Ütlen siit puldist otse välja: rahva kannatusel on piir ja ühel hetkel me ei lepi enam sellega tavapärasel viisil. Aitäh! Protseduuriline, Urmas Reinsalu. Aitäh, austatud istungi juhataja! mure selle erakorralise olukorra suhtes, mille on tinginud see eelnõu, sunnib mind tegelikult tegema pöördumist istungi juhataja poole, et parlamendi juhatus võiks täna tegelikult seda olukorda ikkagi arutada.

karistusseadustikus säte, et tegelikult karistusregistrist kustutatakse kurjategijad, aga rikkumisteated, need anonüümsed kaebused, mis on tegelikult seifides, nende kustutamise kohta ei ole midagi, need kestavad ja säilivad.

Võtsime kuulda. Nüüd on kõnesoovid lõppenud ja läbirääkimised suletud. Vaatame läbi muudatusettepanekud. Eelnõu kohta on tehtud kuus muudatusettepanekut. Esimese muudatusettepaneku on esitanud sotsiaalkomisjon ise ja juhtivkomisjon on seda arvestanud täielikult. Teise muudatusettepaneku autor on sotsiaalkomisjon ja juhtivkomisjon on seda arvestanud täielikult. Kolmas muudatusettepanek, esitaja sotsiaalkomisjon, juhtivkomisjon on arvestanud täielikult. Neljas muudatusettepanek, samuti sotsiaalkomisjoni esitatud ja juhtivkomisjon on arvestanud täielikult. Viies muudatusettepanek, esitaja sotsiaalkomisjon, komisjon on ise seda arvestanud täielikult. Kuues muudatusettepanek on samuti komisjoni enda poolt esitatud ja komisjon on seda arvestanud täielikult. Oleme läbi vaadanud kõik muudatusettepanekud. Juhtivkomisjon on teinud ettepaneku eelnõu 475 teine lugemine katkestada. Määran muudatusettepanekute esitamise tähtajaks k.a 31. jaanuari kell 17.15. Päevakorrapunkt on läbi ja tänane istung on lõppenud. Aitäh, Kõik